Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в разглеждания проектозакон това, което предлага господин Николов, най-малкото буди недоумение. Възникват определени въпроси, на които днес ние искаме отговор и то от правителството.

Тогава и в комисията, и в залата възникна въпросът: това ли е политиката на правителството по

витаеше в политическото пространство, в общественото пространство, в тази зала, че този законопроект, който приехме тогава, е неработещ, днес го доказваме. С тези изменения и допълнения точно това доказвате. Питам: каква е политиката на правителството за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Преди малко и господин Червенкондев

Когато приемахме закона в предишното Народно събрание, той имаше философия, правителството имаше идея. Идеята и политиката на правителството беше да се развиват възобновяемите енергийни източници, така

Не искам да влизам в пререкания, господин Николов. Аз и преди Ви казах, че Вие сте единственият народен представител, който прави предложение за изменение и допълнение в Закона за енергетиката и между първо и второ четене прави предложение, с което се отказва от първоначалното си предложение. Това много добре Това много добре си го спомняте. И сега съм убеден, че идеята на това предложение в момента и това, което целите, е да въведете такъв такъв ред, чрез който вече да е ясно колко мегавата произведена енергия от фотоволтаици, от вятърна енергия, от водна енергия, ще бъдат присъединени към електроенергийната ни система, но това също не става ясно. ясно. На предишното ни предложение Вие заявихте, че има предварителни и окончателни договори за 12 700 мегавата, ако си спомням добре, после станаха 8700 мегавата, днес казвате, че са 4700 мегавата. Ако законопроектът беше минал през Министерския съвет, днес ние щяхме да знаем становището, мнението на Министерството на околната среда и водите, щяхме да знаем становището и мнението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и тук щяхме да водим дебат по политиката и вижданията за развитието на енергетиката относно възобновяемите енергийни източници от гледна точка на Министерския съвет, от гледна точка на министъра на енергетиката. Затова не се сърдете, колеги, но възниква въпросът: Вие от какви интереси и от какви подбуди се ръководите, когато правите тези предложения за изменения на този закон. Това витае и в тази зала. Няма как, уважаеми колеги, да говорим за висока цена на зелената енергия, когато не сме наясно, не знаем политиката на правителството и какво смята то за производството на енергия от фосилните добивни производства. Няма Няма да бъде далеч денят, когато България ще трябва да купува зелена енергия извън квотите, които ще получава за производство, което замърсява околната среда.

Изобщо, имаме ли яснота, правителството има ли разчети, с които да ни докаже, че в 2020 г. ще сме постигнали 16-те процента

оператор? Как и по какъв начин бъдещият инвеститор ще направи разчет, след като, дори когато сяда да си направи предварителния проект, няма да знае цената на електроенергията, на която ще бъде произведена и изкупена тя от Националната Следващият въпрос е: как, когато човек не знае цената, по какъв начин ще си структурира проекта и с този проект ще отиде пред която и да е финансова институция и ще си получи съответните средства. Това също не е ясно. Уважаеми колеги, всичко това, което предлагате, опитите, които правите в момента да въведете някакъв ред, смятайки, че този ред е пропуснат да бъде направен от предишните, е една намеса на законодателната власт в изпълнителната власт. Ако от изпълнителната власт седнат и прочетат законопроекта, който ние сме им представили, и с наредбите, които имат възможност да направят, щяха да въведат този ред, за който ние в момента, днес, си говорим. Нямаше да имат никакви проблеми. Тук, разбира се, упреквам и онези, които са управлявали Националната Но днес ние чрез този закон да се опитаме да ограничим възможността на инвеститорите да инвестират в производство на зелена енергия, имам предвид от фотоволтаици, от вятърна енергия, от биомаса, чрез една регулация от Народното събрание, чрез един народен представител, не го разбирам. Затова, колеги, смятам, че и отляво, и отдясно всички сме загрижени

да спазим всички онези индикативни цели, които трябва да постигнем чрез директивите, които са ни спуснати. Да направим всичко възможно този план за присъединяване, който смятате, че ще бъде разковничето за едва ли не въвеждането на реда за присъединяване, и да регулирате проектите, които би трябвало да се изпълнят за производството на възобновяема енергия. Всички сме готови да работим в тази насока, но нека между първо и второ четене, ако не още първо да чуем философията, политиката на това правителство във връзка с възобновяемите енергийни източници и тогава да направим така, че поне този път този закон да бъде законът, който да дава пълно основание на инвеститорите – без да се притесняват да инвестират в производството на възобновяеми енергийни източници. Благодаря Ви. Благодаря, господин Аталай. Реплики? Заповядайте, господин Николов.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко, понеже бях обвинен в какви ли не интереси. Плюс това не съм само аз вносителят, господин Аталай. Да Ви кажа, че не е един народният представител, както Вие се изказахте. Въпросът е следният.

Единият от вариантите, който аз Ви казах, е нищо да не правим, но в този случай инвеститорите, правейки си сметката за изкупуване на електрическата енергия, щяха да бъдат излъгани.

бъде предвидима държавата, инвеститорите трябва да знаят какво количество енергия ще произведат и какво количество енергия ще им се изкупи, защото повечето проекти се финансират от кредитни институции

Няма да ме разберете, защото Вашите предложения са ограничителни, регулиращи, а не са от гледна точка на философията на развитие на производството и добива на енергия от възобновяеми енергийни източници. Ако днес бяхте ни представили Вашата философия, Вашата политика за развитието, и в това развитие да бяхте казали по какъв начин и как виждате всеки инвеститор, не само външния инвеститор, как и по какъв начин

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не знам откъде господин Николов е останал с усещането за някакъв всеобщ ентусиазъм при приемането на тези промени.

но отново искам да кажа, че те не решават тези проблеми, така както не ги решаваше и миналогодишната промяна по това време. Искам също така да напомня на господин Николов, че големите

Да, има известна логика в част от промените. Само че, господин Николов, и този законопроект, както и предишният не решава един основен въпрос: кои са критериите, по които ще се избират обектите, централите, фотоволтаиците, биомасата и всичко останало, което ще се присъединява? Кои са и какви са тези критерии? Те икономически ли са? Те енергийни ли са? Те базирани на енергийна ефективност ли са, или какви са? Те са чисто административни. Тъй като администрацията в момента е Ваша, Вие си запазвате правото да присъединявате тези нови мощности, които пожелаете. Няма никакъв критерий! Разказвате ни за някакви нови планове за развитие на електропреносната мрежа. На какви критерии отново ще развивате тази електропреносна мрежа? Кои ще са водещите принципи на основата, на които ще я развивате? Десетгодишни?! И преди две години, и преди една година Ви говорих, че ако нещо се прави по този въпрос, то трябва да се прави на базата на икономическата ефективност от присъединяването на един, втори или трети обект. Като в тази икономическа ефективност трябва да се сложи цената и възвръщаемостта не само на самия обект, но и на подвързването му към електроенергийната система на страната. Нищо от това не е направено. Отново някой си чиновник някъде си ще решава – този ще го присъединя, пък този няма да го присъединявам. Ама този подход е грешен по принцип. Той не може да реши проблема. Втори въпрос, по който ми се струва, че няма как да не се съгласите предишните промени Ви говорихме надълго и напоително: трябва да се стимулира изграждането на малките възобновяеми енергийни източници – 5 киловата, Приехте го на думи, но на практика не го реализирахте. Сега отново няма нищо конкретно по този въпрос. Така че, без да бъда безкрайно критичен, има определени стъпки, само че и те са изсмукани от въздуха. Казвате, че страхотно много са се присъединили след Акт 15. Добре, но колко са страхотното много? Кои са тези обекти? Какви санкции са възприети върху тези, които са допуснали това? Поискахме тази информация в комисията, но никой нищо не ни каза. Така че този законопроект в този му вид е поредната стъпка към чистото администриране на процес, който трябва да бъде икономически контролиран в тази си фаза. Благодаря за вниманието. Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дискусията е закрита. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители са Валентин Николов и група народни представители. Моля да гласуваме.

е прието. Тук е вицепремиерът и министър на външните работи господин Цветан Цветанов. Процедура – господин Тодор

Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Благодаря, госпожо председател. Вземам думата от името на Синята коалиция, за да кажа отново онова, което поискахме сутринта. Ние поискахме да поканите тук председателя на Министерския съвет господин Бойко Борисов, а не вицепремиера господин Цветан Цветанов, тъй като точно неговите действия искаме да обсъждаме. От тази гледна точка искам да заявя, че за Синята коалиция това изслушване няма характера да замени исканото от нас изслушване на министър-председателя Борисов, който е единственият способен, както беше казано и в изказването на господин Лютви Местан, да разграничи този, който отговаря за политическата власт в страната, в случая господин Бойко Борисов, от действията на Министерството на вътрешните работи, за които отговаря господин Цветан Цветанов. Това разграничение е ключово в изслушванията, които ние трябва да направим. Искам да кажа това точно преди да започне да говори господин Цветанов. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Министър Цветанов заяви, че желае да се обърне към народните представители. По аргумент от нашия правилник всеки министър има право да направи това, когато пожелае. Процедура – господин Ангел Найденов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Коалиция за България искам да кажа, че напълно подкрепям аргументите, споделени от господин Иван Костов, но ще добавя нещо повече. Не реагирайте така. Свидетели сме на нещо безпрецедентно в годините на прехода в България. Свидетели сме на серия от от абсурдни действия на полицията, изразяващи се в превишаване на права, в полицейско насилие, в нарушаване на конституционни права на българските граждани.

Ние се нуждаем, първо, от изслушване на министъра на вътрешните работи и на министър-председателя, второ – от правото на парламентарните групи да задават уточняващи въпроси, и трето – от правото на парламентарните групи да направят изявление във връзка с това, което сме чули. Обичайната процедура министърът да ни говори в рамките на 20-30-40 минути неща, които той смята, че са важни, е едната страна. Много по-важно е той да чуе какво ще кажат народните представители, какви позиции ще изразят, какво точно искат да разберат от отговора на министъра на вътрешните работи и да заявят своята позиция, да имат своите препоръки, да имат своето ясно становище към онова, което се случва в страната. Да, ние трябва да кажем, че имаме случаи на полицейско насилие, което се толерира, което е безнаказано, което се поощрява от министъра на вътрешните работи.

Вземането на думата по процедурно предложение считам за некоректно от Ваша страна, тъй като няма постъпило в Народното събрание искане по надлежния ред за провеждане на изслушване, както по чл. 99 и следващите от нашия правилник се организира тази процедура. Повтарям, ние сме в процедурата на чл. 55, Повтарям, ние сме в процедурата на чл. 55, съгласно който членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги когато я поискат. Моля Ви да се правят разграничения между

Това предложение се прави писмено по аргумент от чл. 99, ал. 2. Имате думата, господин Цветанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Смятам, че когато Министерството на вътрешните работи рабóти, не трябва да възприемате, че полицейските служители са полицейски служители, назначени от ГЕРБ, от министър Цветанов или от премиера Борисов. Това са полицейски служители, които в техните си професионални действия се ръководят единствено и само от интереса на държавата, единствено и само придържайки се към върховенството на закона.

Понеже в последните няколко седмици, може би близо месец месец и половина, някои случаи провокираха сериозен обществен отзвук и, разбира се, загриженост от гражданското общество, затова полицията мобилизира целия си ресурс, за да могат да бъдат разкрити случаите в Перник, във Видин, случаят, за който говорим, и който в момента доби политически оттенък – в Скравена. И Мировяне. Уважаеми дами и господа народни представители, знаете много добре за извършената проверка и за резултатите от нея по случая Мировяне, за който ми подсказахте. Това, което се осъзнава като грешка и за тази грешка са понесени съответните дисциплинарни наказания от служителите от Министерството на вътрешните работи, и то ръководни служители, които пряко отговарят и носят пряката отговорност за всичко това, което се случи.

и представители на всички политически партии излязохте и осъдихте тези действия за провокиране на насилие, за провокиране на писане на свастики и призоваване към агресия, смърт и така нататък.

са заподозрени определен кръг от лица и тези момчета. В последващите действия на 11 януари са направени пълни самопризнания и за това кои са извършителите на тези деяния. Въпросното момче, което вчера беше показано с медицинско свидетелство, е освидетелствано на другия ден – на ден 12-и, и винаги могат да останат съмнения, но все пак нека да чуем и двете страни.

на територията на София, в района около Софийския университет, той заедно с други негови съратници, са мятали камъни и бутилки по превозните средства. С определение на Софийския районен съд

която могат да направят със съдействието на неговите родители и, разбира се, да се даде политически оттенък. От проверката, която извършваме и която днес беше обявена,

е, че това изнасилване е разкрито по безспорен начин, с ДНК-профила, изолиран от местопрестъплението в деня 3 януари 2012 г. с действията на полицейските служители. Освен това престъпление имаме още два въоръжени грабежа от това лице, извършени на 15 януари над две жени, също в района на Нов български университет. Лицето е разпознато от въпросните жертви и също така с ДНК-профила имаме абсолютна категоричност за това, което се доказва. Понеже се говори отново за това, че полицията е прикрила този случай, мога да Ви кажа, че полицията не е прикрила този случай. Ние се ръководихме само и единствено от това да защитим достойнството на това момиче. Искам да благодаря на тези жертви, които потърсиха съдействието на българската полиция, която успя в кратък срок – от 20 дни, да разкрие тези престъпления. Понеже днес говорим за всичко, което е свързано с полицейското насилие, аз смятам, че тук се дава повече политически оттенък. Тъй като наблюдавам в поведението на някои политически лидери, които излизат от трибуната на българския парламент, за да заявят позицията си, от името Политическа партия ГЕРБ, Парламентарната група на ГЕРБ, независимите депутати, които подкрепят действията на това правителство в борбата срещу организираната престъпност и най важното – конвенционалната престъпност, искам да Ви кажа, че Вие не направихте основните действия, за да се разграничите от лица, които има съмнения, че са съпричастни към извършване на престъпления на територията на страната. Аз ще Ви дам пример какво направи точно това правителство и какви действия бяха предприети от служителите на

Вие знаете, че при специализирана полицейска операция беше задържан кандидат-общински съветник от листата на община Раковски от Политическа партия ГЕРБ. Когато това лице беше задържано и когато започна досъдебното производство, Политическа партия ГЕРБ, Парламентарната група на ГЕРБ, структурата на Политическа партия ГЕРБ в Раковски или в Пловдив – област, не потърси отчет от министъра за това полицейско своеволие. Просто ние се разграничихме от подобен човек,

член на Политическа партия ГЕРБ беше задържан в Казанлък по фалшифициране на кредитни карти и източване на пари от банкомати и превеждане на сумите по “Уестърн юнион” в страни от Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, силата на една парламентарна група е да има политическа воля и да бъде безкомпромисна към действията на полицията, когато има нарушения. Вие знаете колко бяха служителите, задържани на база корупционни практики и схеми в системата на МВР. Ние винаги сме казвали, че първо трябва да изчистим нашата къщичка, преди да започнем да работим каквато и да било друга дейност. Мога да кажа на уважаемите представители от другите политически формации, които искаха да изслушат или министър председателя, или министъра на вътрешните работи, аз днес съм тук, за да дам този отчет пред Вас. За голямо съжаление нито от Синята коалиция, нито от Коалиция за България са тук, за да чуят това, което всъщност интересува обществото, и това, което трябва да направим всички заедно. Разберете едно: каквито и политически атаки да отправяте към министър Цветанов, каквито и ангажименти да поемате към криминални структури, които могат да бъдат съпричастни към подобна подкрепа, аз Ви уверявам, че разчитам на българските граждани. Защото, когато съм се срещал с тях в многото срещи във всички тези години, откакто се занимавам с политика, те искаха само едно – да има справедливост и действително съдебната система да дава тези наказания, които съответстват; тежестта на наказанията. Ние сме поели ангажимент и затова сме много по-различни от Вас – останалите, защото Вие през тези години толерирахте всичко това, което се случваше. Защо аз не чух разграничаване на Коалиция за България от Пешо Сумиста, който всъщност е един от организаторите на поръчковите убийства. Той всъщност е поръчвал хората, както Вие сте поръчвали кюфтетата в стола на парламента. Дами и господа, човешкият живот е много ценен. Вие трябва да положите максимални усилия да подкрепяте Министерството на вътрешните работи и държавността. Това, което искам да Ви кажа, това, което Станишев говори, или това, което говори Коалиция за България защо всъщност отправиха тези атаки към мен, когато аз предприех действия, които да бъдат в защита на полицейските служители за техните правомерни действия, за документиране на престъпни деяния, деяния, извършени на територията на страната. Давам Ви за пример младежката организация на Девня, която участваше в източването на ДДС-схемите в Мариците. Защо тогава не се разграничиха те от тях? Защо всъщност, когато Гуцанов беше задържан и когато Гуцанов беше изведен от дома му без белезници, се насаждаше, че е имало полицейско насилие? Това е само едната страна. Това беше обмен на информация между европейски служби за начина, по който се източва общината във Варна, за начините и действията точно от тези, срещу които и в момента тече делото и се обменя необходимата кореспонденция с нашите партньори, и се изпълняват съдебните поръчки. Защо всъщност не излязохте Вие, господин Местан? И в момента, когато излизате днес и говорите, аз се радвам, че Вие сте тук, защото искам да Ви припомня едно нещо, което днес Вие заявихте от трибуната на парламента. Мисля, че трябва да има и някакви морални ценности за човек, който излиза и говори тези неща. Мога да Ви уверя да, действително, в цял свят и в Европа, има на моменти полицейско насилие. Това са единични случаи, но това не е политика нито на правителството, нито на ръководството на която и да било правоохранителна система. Мога да Ви кажа, че Вие минахте всякакви граници, за да кажете, че това е вече

Господин Местан, Вие като човек, който сте депутат от Старозагорски многомандатен район, искам да ми кажете: Вие проявявали ли сте интерес по разследването на Иса Бесоолу, който в момента получи условна присъда, и дали сте оказвали някакъв натиск върху правоохранителната и правораздавателната система? Дали търсите съдействие на по-горни инстанции това нещо да бъде решено, защото той е Ваш близък и е част от Вашата кампания, която всъщност Ви е подпомагала? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Само да Ви кажа, господин Местан, че разследването по този случай не е започнало от министър Цветанов. Действията, които са предприети, са започнали от министър Миков. Винаги съм бил принципен човек и никога не мога да спра подобни действия, когато има достатъчно доказателства и когато колегите са работили. Самият факт, че на първа и втора инстанция това лице е осъдено, означава, че то има съпричастност към тези деяния, които е извършило за периода, когато е бил общински съветник. Господин Местан, винаги съм бил искрен към Вас, и затова днес съм тук, бил съм искрен и към депутатите, бил съм искрен и към българските граждани. Да, разбира се, че Цветанов е неудобен за много от тези, които всъщност в момента се разглеждат като знакови дела, защото всеки смята, че има политически оттенък. Няма политически оттенък, защото аз не знаех, когато задържаха Пешо Сумиста, че той е съветник на Коалиция за България в сегашния парламент, не чух никакво разграничаване от хората, които всъщност внесоха поправката „Ванко-1”. Защо нямаше тогава тази инициатива от Вас, която всъщност съкрати

Господин Местан, нека да бъдем искрени и когато говорим от тази трибуна да не минаваме чашата на толерантността и търпимостта. Това, с което мога да се обърна към тези, които излязоха от Синята коалиция. Уважаеми дами и господа, когато излизате и говорите от тази трибуна и когато излиза да говори висок фактор от тази Коалиция за България, в лицето на Иван Костов, само мога да му кажа: Господин Костов, наблюдавайте внимателно процеса, който тече по линията на „Октопода”. Защото един от основните свидетели по това дело лично Ви е сезирал с жалба за това, което е причинено на него и на семейството му и след това се предприемат действия в обратна посока, на база „Октопода”, който е функционирал и който е поддържан точно от тези политици, които днес учат партия ГЕРБ,

да бъда принципен и няма да допусна да се вършат безпринципни неща в системата на МВР. Ще бъда винаги принципен и ще защитавам, на първо място, гражданите на България и гражданите, които посещават страната ни. Накрая искам да кажа, защото едно друго престъпление провокира сериозен обществен отзвук – това е престъплението, което беше пред Нов български университет. Извършителят е сирийски гражданин, който беше доказан. Също така искам да ви кажа и за убийството, което беше установено от аутопсията, извършена на момчето от Видинско. Трябва да Ви кажа, че от денонощния труд на редовите, стойностните полицаи и служители на Министерството на вътрешните работи, от Института по психология от Областна дирекция Видин, от Столична дирекция на вътрешните работи, прокуратурата и съда, разбира се, доведохме до разкриването и мотивите за това убийство на едно детенце, което е на 11 години.

граждани не търпят това нещо да продължава да се случва в държавата. Те искат справедливост! Нека всички да се обединим около тази толерантност и нека всички да се обединим около това да защитим професионализма и професионалните действия на полицаите. Господин Станишев, когато Вие бяхте премиер, каква отговорност понесохте тук, пред трибуната на парламента за тези 18 отвличания, които станаха във Вашия мандат. Кажете ми, каква отговорност поехте Вие тук пред всички тези парламентаристи или пред обществото? Кажете ми колко дебата бяха направени за тези отвличания? Днес Вие ми говорите за дебат, който е свързан с това насилие, с тези свастики, с тези надписи, които се пишат от момчета, които са бъдещето на България. Нека гражданите и гражданското общество да провокираме дебат: „Не на насилието!” Нека всички да бъдем толерантни, да уважаваме институциите, защото това е държавността! Това, което мога да Ви кажа: нека все пак да поемете и да кажете, ето тук сте днес, с какво се разграничихте Вие от Пешо Сумиста като съветник на Вашата коалиционна група? Какво направихте като разграничаване за един, който е от основните обвиняеми по делото който Вие лично назначихте в най-секретната и най-знаковата служба на държавата – Държавна агенция „Национална сигурност”. Впоследствие бяха изнесени и материали, които всъщност стигнаха не там, където трябва и където трябва да бъдат – в институциите, а до тези хора, които днес са обвинени за това, което се е случило с операция „Октопод”. Уважаеми дами и господа, наблюдавайте внимателно процеса на делото „Октопод”, защото там ще бъде ясно всичко, което се е случило в държавата – и политическата подкрепа, и ходатайството, и от политическото правителство точно на този човек, който седи срещу мен – това е господин Иван Костов. Господин Костов, как защитихте Вие един от основните свидетели, когато той е пуснал жалбата до Вас? Завъртели сте я, както обикновено ги завъртате нещата, за да не носите никаква отговорност. Кажете ми какво направихте Вие с всичко това, което създадохте като продукт – лицето Алексей Петров? Защото Вие лично сте идвали при мен в кабинета и сте казвали: „Цветанов, това което правиш, никой не го е правил за тези 20 години”. Когато беше вотът на доверие, който беше внесен от министър-председателя, лично имахме разговор около час и половина. През цялото това време ми говорихте точно тези хубави неща – за дейността на министерството, а пред трибуните, пред камерите заставахте и ми искахте оставката. Защо? Защото Вие казахте: „Ти си наш политически опонент и политиката е мръсна работа”. Дори сравнихте, едва ли не, ситуацията с Тони Блеър, който е бил добър политик, но всъщност политиката е мръсна работа и трябва да се носи отговорност. Това беше предизборна година и аз го приемах като нормално. Днес, когато всички трябва да се обединим в тази ефективност на борбата и когато нямаме тези поръчкови убийства, когато нямаме тези отвличания, когато нямаме този рекет, това изнудване, когато имаме ефективност – да, действително има проблем и това е акцент в работата на министерството за конвенционалната престъпност. Но тя е функция, или последствие от тежката икономическа криза. Надявам се, че това всеки един от Вас го съзнава. Все пак тука има двама премиери, които са управлявали държавата и могат да кажат, че последствията от тежка икономическа криза, защото това в цял свят, води до завишаване на показателите, специално сред социално слабите слоеве от обществото, за провокиране на тази конвенционална престъпност. Благодаря Ви за всичко, което днес направих пред Вас, защото винаги съм казвал, че всеки един министър, когато има актуална тема, която вълнува обществото, трябва да не бяга и да не се крие, а да дойде тук в парламента. Но, когато Вие излизахте днес сутринта, говорихте за тези неща, не чух и не видях никой, който да присъства в тази зала – Коалиция за България е представена само от един представител, Синята коалиция е представена само от един представител. че Вие сте едни политически популисти, които не са носили никаква политическа отговорност за всичко, което се е случило. Благодаря Ви много. Бъдете живи и здрави! (Ръкопляскания от

Взех думата под формата на лично обяснение обаче, за да Ви кажа, че току-що използвахте най-високата трибуна в българския парламент, за да окажете – Вие, поредния натиск върху съдебната власт. Нямате право да коментирате лице, което не е тук. Що се отнася до подмятанията Ви, ще Ви кажа: господин Иса Бесоолу не е помагал просто за кампанията на господин Местан и на ДПС. Той беше четвърти в листата на Движението за права и свободи в Стара Загора и аз се обърнах към Вас с молба да снемете политическата поръчка, ако има такава. Второ, обърнах се с официално писмо към главния прокурор сигнал, че въпросното лице абсолютно в нарушение на закона, в качеството му на кандидат за народен представител,

така че нямам какво да крия. Ако Вие определяте официална кореспонденция между един народен представител, който е в правото си да защитава своите избиратели, особено когато и неговите разговори като кандидат за народен представител са били записвани в нарушение на закона, Вие не можете да определите това като натиск от страна на народен представител. Това, което Вие направихте сега, е откровена проява на натиск върху съдебната власт,...

сутринта заявих от името на парламентарната група, моля още веднъж да прочетете, господин Цветанов, беше, не бих искал трансформирането на полицейско насилие в политическо да е характеристика на българската политика и на българското управление. Затова поисках министър-председателят да даде категорични доказателства,

ЦВЕТАНОВ: Аз Ви благодаря, защото всички видяха за какво става въпрос и как е функционирала политическата система в България. Извинявам се, че трябва да напусна парламента, защото пътувам за Неформалния съвет на министрите на вътрешните работи. Благодаря ви. Не сте споменат, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Само една дума. Повтарям, уважаема госпожо председател, онова, което визира вицепремиерът Цветанов е мой официален сигнал до главния прокурор, с който го помолих да разследва вярно ли е, че съм бил подслушван в качеството си на кандидат за народен представител. Имам право на този сигнал – това не е натиск върху съдебната власт. Благодаря. Всичко друго е манипулация. Всичко друго е опит да се подмени темата с полицейско насилие и политическо покровителство на полицейско насилие – това е големият политически въпрос. Господин Цветанов направи нескопосан опит да подмени темата. Съжалявам, но така няма да успее. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това, на което бяхме свидетели току-що, беше опит на министъра на вътрешните работи да ни поднесе една пропагандна реч и да не отговори на нито един въпрос, който се задава в обществото, в цялото интернет пространство и в цяла България. Чухме поредица от манипулации и лъжи за пореден път! Нали нямаше вече отвличания – има отвличания, има смъртни случаи и има професионален провал в случая с Мирослава от Перник, защото убийството става неразкриваемо след гафовете на полицията. Чухме лъжи за чистотата на Партия ГЕРБ в политическо отношение. Искам да кажа много ясно: министър Цветанов за пореден път излъга по отношение на Петър Стоянов – Сумиста, че бил експерт на Парламентарната група на Коалиция за България. Госпожо Цачева, Вие знаете много добре, че този човек, който е председател на Федерацията по сумо в България, е бил експерт в Комисията за младежта и спорта, която се оглавява от представител на „Атака” и неговия пропуск и удостоверение са издадени от председателя на парламента,

с прякора Къдравия, който е задържан в подготовка на поръчкови убийства, е бил в парламента, седял е във Вашата парламентарна група – на ГЕРБ, и по чие предложение и настояване е издаден пропуск за него? След като сте толкова принципни, отговорете на този въпрос! Единственият начин да се изясни истината, защото имаме фрапантни случаи на полицейско насилие и фрапантни случаи на непрофесионализъм и министър Цветанов нито веднъж не се разкая за тези две години и половина като министър за насилието в Горна Оряховица и във Варна срещу Гоцанов – детето му още заеква, и по много други случаи. Единственият начин е парламентарна Анкетна комисия, оглавявана от опозицията, с равно представителство, за да се изясни цялата истина, но министърът го няма, крие се, но няма да му се размине, защото на обществото му дойде до гуша от неговите манипулации и от това, че МВР се използва за политически цели. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! аз вземам думата, за да кажа, че е гнусна инсинуация опитът да бъда сочен с пръст и да бъда свързан с делото „Октопода”, каквото дело, междувпрочем, не съществува. Да, не съществува! Няма такова обвинение! Има други трансформирани обвинения. Това са думи на министър, който излиза от релси. Който не може да се концентрира върху конкретиката. Който не може да свърже фактите и да мисли логично. Това са мисли на министър, който не може да издържи даже да остане в залата, за да чуе обяснението от лицата, които е предизвикал и които е качил със собствените си думи на трибуната! Това е страхливец! Казвам му го директно – това е страхливец! Само един страхливец прави това! Ние имаме за министър на вътрешните работи страхливец. Един страхливец не може да направи абсолютно нищо. Ето, аз го казвам в очите на цялото Народно събрание и отговарям за думите си. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати за участие господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и Красимира Филипова директор на дирекция „Творческо поколение” в Министерство на културата.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

2011 г. На заседанието присъстваха: господин Митко Тодоров, заместник–министър на културата, господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Проектът на решение бе представен от господин Митко Тодоров – заместник-министър на културата, с който на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Людмила Владимирова Чешмеджиева. Предложението е мотивирано с дългогодишната творческа дейност на Людмила Владимирова Чешмеджиева, която повече от 50 години има осезаемо присъствие в областта на сценичните изкуства – оперетата, театъра, а също така и в областта на филмовото изкуство. В продължение на 36 сезона е солистка на Държавния музикален театър „Стефан Македонски”, а през 1991 и 1992 г. става негов директор и главен художествен ръководител. Богатата й професионална биография включва над 70 централни централни роли от класическия и мюзикълен репертоар, повече от 15 роли в български филми, както и в спектакли на Телевизионния театър. Многобройни са изявите й на международния концертен подиум, сред които могат да се отбележат участия в Чехия, Словакия, Русия, Гърция, Израел, Малта, Мексико, Швейцария, Австрия Австрия и други. Людмила Чешмеджиева е носител на множество престижни награди. След проведено гласуване с резултати: „за” – 15 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-29, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2011 г. и на и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да гласува следния проект на решение: 1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Людмила Владимирова Владимирова Чешмеджиева от гр. София, в размер 700 лв. месечно, считано от 1 декември 2011 г. г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”

С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае председателят й госпожа Даниела Петрова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-29, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2011г. На редовно заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-29, внесен от Министерски съвет на 23 декември 2011 г. На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Митко Тодоров, заместник-министър, и Боян Милушев, парламентарен секретар; от Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” – Емил Мирославов, директор; от Националния осигурителен институт – Бисер Петков, управител, и Станислава Атанасова, парламентарен секретар. На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 930 от 22 декември 2011 г. предлага на Народното събрание Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Людмила Чешмеджиева, от гр. София, считано от 1 декември 2011 г. Проектът за решение бе представен от господин Митко Тодоров. Предложението е мотивирано от творческата дейност на голямата оперетна прима и киноактриса Людмила Чешмеджиева. Людмила Чешмеджиева е едно от лицата емблеми за изкуството на оперетата в България. Излизала е на сцената в над 70 централни роли от класическия оперетен репертоар и в мюзикъли като: „Прилепът”, „Цигански барон”, „Една нощ във Венеция”, „Царицата на чардаша”, „Теменужката от Монмартър”, „Страната на усмивките”, „Бал в Савоя”, „Случка в Уест Сайд”, „Магьосникът от Оз”, „Кабаре”, „Монте Кристо” и други. Многобройни са изявите й на концертния подиум у нас и в чужбина – Чехия, Словакия, Русия, Гърция, Израел, Малта, Мексико, Швейцария, Австрия и други. Людмила Чешмеджиева е единствената актриса на Музикалния театър, поканена да гастролира на драматична сцена – в Шекспировата комедия “Много шум за нищо”,

телевизия. В началото на 90-те години на миналия век Людмила Чешмеджиева е първата дама директор в историята на Драматично-музикалния театър „Стефан Македонски”. Министерството на труда и социалната политика подкрепя Проекта за решение на Министерски съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Людмила Чешмеджиева. От Националния осигурителен институт също подкрепят направеното предложение. След приключване на обсъждането и проведено гласуване единодушно с 14 гласа „за”, Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, 102-03-29, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2011 г. на Людмила

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Людмила Чешмеджиева със своята артистична дейност показва висок професионализъм с невероятното си присъствие на сцената и видно отношение към публиката. Една актриса, която с личната си обаятелност, жизненост и привличаща усмивка вече 50 години играе при препълнени зали. Със завидна трудоспособност участва и до днес в стойностни филми и в над 70 централни роли в класическия Оперетен театър. Отличена с престижни награди, това е актриса, оставяща следа с всяко свое изпълнение. Всеки българин може да се гордее с нея! Ще гласувам „за” предложението за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, тъй като Людмила Чешмеджиева е една жена, безспорно надарена с голяма талант. Благодаря. И аз благодаря. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Няма. Госпожа Ангелова ни запозна с проекта за решение. Тъй като обаче проектът за решение на Народното събрание

на Людмила Владимирова Чешмеджиева, считано от 1 декември 2011 г. (Адресът на същата е посочен в решението.) 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо, процедурно предложение за допускане в залата на господин Пламен Георгиев – заместник-министър на правосъдието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Уважаеми колеги, ще Ви запозная с: „Д О К Л А Д на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102–02–32, внесен от Министерски съвет. Липсата на гражданство е нежелано от гледна точка на интересите на отделните индивиди, също така и за отделните държави. То може да предизвика нестабилност и заплаха за националните и регионалните интереси. Въпросите относно лицата без гражданство (апатридите) могат да бъдат решени ефективно само в рамките на установени стандарти от международното право в отделните страни, както и на основата на уважение и сътрудничество между тях при решаването на конфликтни ситуации от регионален характер. В Конвенцията е въведена легална дефиниция на понятието „апатрид”, уреден е правният му статут, включващ личния статут, движима и недвижима собственост, авторски и промишлени права, право на сдружение и достъп до правосъдие. Съдържат се гаранции относно упражняването на на доходоносни занятия – работа в собствено предприятие, наемна работа и свободни професии. Отделено е място на социалните грижи, настаняване в жилища, образование държавни учебни заведения, държавна помощ, социално осигуряване, а също така и административни мерки, отнасящи се до свободата за придвижване, документите за самоличност и пътуване, данъци и екстрадиране. Конвенцията позволява на подписалите я държави да изразяват резерви към някои от членовете й, с изключение на онези, които са особено важни. Не се допускат резерви по отношение на чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 16, ал. 1 и чл. 33 42. Република България би могла да се присъедини към Конвенцията, като се направят някои резерви. Резервите по чл. 27, 28 и 31 са с оглед предстоящото ни присъединяване към Шенгенското пространство. Като бъдеща външна граница на Шенгенското пространство, България трябва да съобрази законодателството си с предстоящите събития в тази област. Ще се увеличи потокът на граждани без гражданство към нашата страна и тя ще бъде използвана като транзитен пункт към другите държави – членки на Европейския съюз. Поради това издаването на документ за пътуване на лицата без гражданство е обвързано със статут на постоянно или дългосрочно пребиваващи в Република България, както и на тези, на които друга държава е предоставила статут на лица без гражданство, постоянно или дългосрочно пребиваващи в Република България и поради непреодолими причини не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала. международноправен акт за решаване на проблемите с липсата на гражданство е Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк. В нея се изброяват способите за придобиване и запазване на гражданство от лица, които биха останали без гражданство. Уреждат се и въпроси, свързани с придобиване на гражданство, освобождаване или лишаване от гражданство. Конвенцията цели да осигури придобиването на гражданство от онези, които биха били апатриди и които имат връзка с държавата чрез месторождение на нейната територия или произход от нейни граждани, а също така и запазване на гражданство от онези, които биха се оказали апатриди, ако загубят гражданството на държавата. Не е необходимо да бъдат направени резерви и Република България би могла да се присъедини към Конвенцията, тъй като националното ни законодателство съответства на Конвенцията, с изключение на на предложеното изменение на Закона за българското гражданство, в частта относно отмяната на натурализацията. Отмяната на натурализацията е допустима от Конвенцията, ако лицето не остава без гражданство. Сходен текст се съдържа в разпоредбата на чл. 24 от Закона за българското гражданство и се отнася до лишаването от гражданство, но не е предвиден при отмяната на натурализацията. С ратифицирането на двете конвенции от 1954 и от 1961 г. ще се изгради чрез установените стандарти от международното право рамка за разрешаване на проблеми, свързани с апатридите, както и осъществяване сътрудничество между отделните държави при решаването на конфликти от религиозен характер. Господин Казак постави въпросите: защо е изчакан толкова дълъг период от време, за да се ратифицират конвенциите и кое налага предложението за толкова резерви по Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк. След проведената дискусия и обсъждане единодушно, с 23 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет.” Следват още четири доклада. Следващият е на Комисията по труда и социалната политика. Ще помоля колегите – не е необходимо да ни запознавате основно пак със съдържанието на двете конвенции, а само с това, което се е развило евентуално като дискусия, и решението на комисията. Заповядайте, госпожо предлаганият Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 „Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 януари 2012 г. разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, (цели решаване на проблемите на лицата без гражданство), № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2011 г. Законопроектът бе представен от господин Красимир Войнов от Министерството на правосъдието, който посочи, че предлаганият Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, цели решаване на проблемите на лицата без гражданство. Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, гарантира ползването на основни права и свободи от апатридите без дискриминация. Конвенцията от 1954 г. регламентира понятието „апатрид” като „лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство”. Конвенцията от 1954 г. урежда правния статут на лицата без гражданство, което включва личния статут, движима и недвижима собственост, авторски и промишлени права, право на сдружаване и достъп до правосъдие, право на придвижване и др. Конвенцията от 1954 г. позволява съответната подписала я държава да я ратифицира с определени резерви при признаване на специфични условия, валидни към момента на ратификацията. изразява готовност за присъединяване към Конвенцията от 1954 г., като заявява резерви в областта на правото на държавни помощи (чл. 23, отнасящ се до социалното подпомагане по смисъла на националното законодателство), правото на социално осигуряване (чл. 24, § 1, буква „б”), правото на упражняване на доходоносни занятия и свързаната с това компенсация в случай на смърт или професионално заболяване (чл. 24, § 2). Съответните разпоредби на Конвенцията от 1954 г. ще се прилагат при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България. По отношение на чл. По отношение на чл. 24, §§ 3 и 4, касаещ трудовото законодателство и социална сигурност и правото на социално осигуряване на апатридите, Република България заявява резерва и ще прилага съответните права, произтичащи от двустранни договори за социална сигурност, които ще бъдат сключени в бъдеще между нея и трети страни извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Законопроектът предлага с цел пълно съответствие с чл. 8 на Конвенцията от 1961 г. да се направи съответно изменение на Закона за българското гражданство, с което отмяната на натурализацията да е допустима, ако лицето не остава без гражданство. Ратифицирането на Конвенцията от 1954 г. и на Конвенцията от 1961 г. ще затвърди правната рамка за спазване на международното право по отношение на апатридите и ще е гаранция за мира и сигурността чрез повишаване на сътрудничеството между държавите при решаване на регионални конфликти и свързани с тях последици с хуманитарен характер. След проведено гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, „против” и „въздържал се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2011 г.” Благодаря. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае народният представител Ивелин Николов. Заповядайте, господин Николов. ДОКЛАДЧИК Уважаеми господин председател! Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2011 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., разгледа Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2011 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на правосъдието – Даниела Белчина, държавен експерт в Съвета по законодателство, и Красимир Войнов, държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”. Законопроектът бе представен от господин Войнов. Въпросите, свързани с гражданството, са в тясна връзка с въпросите за правата на човека, националната и регионалната сигурност. Стремежите за съгласуваност и за последваща хармонизация на националните политики, законодателства и практики с тенденция към изграждане на обща европейска политика по въпросите на на гражданството и на лицата без гражданство са ярко изразени през последните години. Република България изразява подкрепата и присъединяването си към Конвенцията от 1954 г., като прави съответните резерви. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк. Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието на 18 януари 2012 г. с единодушие.” Благодаря. С доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще ни запознае председателят на комисията господин Йордан Бакалов.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк,

На свое заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк,

неразделна част от големия въпрос за правата на човека. Липсата на гражданство е нежелано от гледна точка на интересите на отделните индивиди, също така и за отделните държави, посочи господин Войнов в изложението. Той подчерта, че това може да предизвика нестабилност и заплаха за националните и регионалните интереси на страната. Въпросите относно лицата без гражданство могат да бъдат решени ефективно само в рамките на установени стандарти от международното право в отделните страни, както и на основата на уважение и сътрудничество между тях при решаването на конфликтни ситуации от религиозен характер. Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, е основният международноправен документ, регламентиращ положението на апатридите и гарантиращ, че те ще се ползват от основни права и свободи без дискриминация. В конвенцията е регламентирано понятието „апатрид”, уреден е правният му статут, включващ личния статут, движима и недвижима собственост, авторски и промишлени права, право на сдружение и достъп до правосъдие. Съдържат се гаранции относно упражняването на доходоносни занятия. Отделено е място на социалните грижи, настаняване в жилища, образование в държавни учебни заведения, държавна помощ, социално осигуряване, а също така и административни мерки, отнасящи се до свободата за придвижване, документите за самоличност и пътуване, данъци и екстрадиране. Конвенцията позволява на подписалите я държави да изразяват резерви към някои от членовете й. Република България би могла да се присъедини към конвенциите, като се направят някои резерви, предложени от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на вътрешните работи, подчерта господин Войнов. Основополагащият международноправен акт за решаване на проблемите с липсата на гражданство е Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк. В нея се изброяват способите за придобиване и запазване на гражданство от лица, които биха останали без гражданство. Уреждат се и въпроси, свързани с придобиване на гражданство, освобождаване или лишаване от гражданство. Конвенцията цели да осигури придобиването на гражданство от онези, които биха били апатриди и имат връзка с държавата чрез месторождение на нейната територия или произход от нейни граждани, а също така и запазване на гражданство от онези, които биха се оказали апатриди, ако загубят гражданството на държавата. С ратифицирането на двете конвенции от 1954 г. и от 1961 г. ще се изгради чрез установените стандарти от международното право рамка за разрешаване на проблеми, свързани с апатридите, както и осъществяване сътрудничество между отделните държави при решаването на конфликти от религиозен характер, посочи още господин Войнов. Председателят на комисията уточни, че в България конвенциите засягат 500 човека. Удовлетворение от приемането на конвенциите изразиха народният представител Юнал Лютфи и госпожа Петя Караянева от Върховния комисариат за бежанците на ООН. След проведената дискусия Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите единодушно с 11 гласа „за”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г.

господин председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана, относно Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, № 102-02-32,внесен от Министерски съвет на 20 декември 2011 г. На редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. България би могла да се присъедини към Конвенцията от 1954 г., като се направят съответните резерви. След анализ на европейската практика се предлага Република България да издава документ за пътуване

постоянно или дългосрочно пребиваващи в Република България, и поради непреодолими причини не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала. Статут на „апатрид” ще се предоставя от структура в рамките на МВР. Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, е основният международноправен акт, насочен към решаването на проблемите с липсата на гражданство. Най-важната цел на Конвенцията е както да осигури придобиването на гражданство от онези, които иначе биха били апатриди и които и които имат адекватна връзка с държавата чрез месторождение на нейната територия или произход от нейни граждани, така и запазването на гражданство от онези, които биха се оказали апатриди, ако загубят гражданството на държавата. ратифицирането на Конвенцията от 1954 г. и на Конвенцията от 1961 г. се изгражда правна рамка за решаване проблемите, свързани с апатридите, в границите на установени от международното право стандарти, както и осъществяване на сътрудничество конфликтни ситуации от регионален характер. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана

Няма такива. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г., в Ню Йорк, № 102-02-32, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2011 г. Моля режим на гласуване.

„ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк , и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, със следните резерви: 1. Резерва по чл. 7, § 2: „Република България на основание чл. 38, § 1 от Конвенцията си си запазва правото да не прилага разпоредбата на чл.7, § 2.” 2. Резерва по чл. 21: „Република България заявява, че чл. 21 ще се прилага при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България.” 3. Резерва

„Република България заявява, че чл. 24, § 1, буква „б” и чл. 24, § 2 ще се прилагат при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България.” 5. Резерва по чл. 24, § 3: „Република България заявява, че чл. 24, § 3 ще се прилага само по отношение на споразумения, които ще бъдат сключени в бъдеще.” 6. Резерва по чл. 27: „Република България заявява, че съгласно чл. 27 от Конвенцията документ за самоличност („Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство”) ще се издава на лица без гражданство,

без гражданство и в съответствие с вътрешното законодателство на лицето се предоставя право на пребиваване и му се издава документ „Разрешение за пребиваване”, който не се явява документ за самоличност.” 7. Резерва по чл. 28: „Република България заявява, че съгласно чл. 28 от Конвенцията документът „Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство”, който се явява документ за самоличност и документ за пътуване, ще се издава на лица, на които Република България е предоставила статут на лице без гражданство и които са придобили постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на страната. Горният документ не се издава на лица, придобили статут на лице без гражданство в друга държава, освен ако постоянно или дългосрочно пребивават в Република България и поради непреодолими причини, доказани по надлежния ред със съответни документи, не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала.” 8. Резерва по чл. 31: „Република България заявява, че чл. 31 не не задължава Република България да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло.” Чл. 2. Ратифицира Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк.

Кой ще ни запознае с доклада на Комисията по правни въпроси? Явно днес Вие сте дежурен, господин Димитров. ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители. Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Анастас Анастасов. Предложеният законопроект цели хармонизирането на българското наказателно законодателство в областта на заетостта на чужденци граждани на трети държави, на територията на Република България с Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Съществената част от нея е въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Предлаганото допълнение е свързано с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с които въвежда преобладаващата част от Директива 2009/52/ЕО, като предвижда забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци. Това е поредна мярка за борба за намаляване на недекларираната заетост, както и с незаконната трудова миграция. Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 20 юли 2011 г. и минималният размер на глобата, която се налага при процедура по нарушение, е 777 хил. евро. Предвижда се и промяната в Закона за административните нарушения и наказания, с която се създава възможност за налагане на административнонаказателна имуществена санкция на юридическо лице, когато то се е обогатило или би се обогатило от извършено в негова полза престъпление по чл. 227. В постъпилите в Комисията по правни въпроси становища от Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, на труда и социалната политика и Върховната касационна прокуратура се подкрепя внесеният законопроект. След проведената дискусия и обсъждане единодушно с 23 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Сега ще чуем и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Танчев, слушаме Ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 14 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на закон за допълнение Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители. I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на налагането на санкции на работодателите, наемащи на работа незаконно пребиваващи работници – граждани на трети държави. II. Целта на законопроекта е да се въведат изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Директива 2009/52/ЕО забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави като средство в борбата срещу незаконната имиграция. За тази цел тя определя минимални общи стандарти за санкции и мерки, приложими в държавите членки срещу работодатели, които нарушават тази забрана. Следва да се отбележи, че срокът за транспониране на Директива 2009/52/ЕО е изтекъл на 20 юли 2011 г. ІІІ. Българското законодателство като цяло е хармонизирано с изискванията на Директива 2009/52/ЕО по отношение на борбата за намаляване на недекларираната заетост и с незаконната трудова миграция. В тази връзка, с промените в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е предвидена забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци. В този смисъл настоящият законопроект се явява неразделна част от систематиката на промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. С § 1 от законопроекта се създава нов чл. 227 от Наказателния кодекс, който транспонира изискванията на чл. 9 от Директива 2009/52/ЕО. Член 9 предвижда задължение за държавите членки да гарантират, че нарушаването на забраната за наемане на нелегално пребиваващи граждани на трета държава съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, при наличие на всяко от изброените в разпоредбата обстоятелства, определени в националното право. Подбудителството и помагачеството също следва да се наказват като престъпления. Съгласно чл. 11 от Директива 2009/52/ЕО, държавите членки гарантират, че юридически лица може да бъдат подведени под отговорност за престъплението, посочено в чл. 9. Това изискване е залегнало в § 3 от настоящия законопроект, с който се изменя ал. 1 на чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания. ІV. Във връзка с изтичането на срока за транспониране на Директива 2009/52/ЕО на 20 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обръща внимание на на необходимостта законопроектът да бъде приет от Народното събрание в най-кратки срокове. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 102-01-36, Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г. напълно съответства на изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 10 гласа „за”, и 3 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на закон за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г.” Благодаря Ви. Благодаря. Сега остана да чуем и Доклада на Комисията по труда и социалната политика. Госпожо Боянова, Уважаема госпожо председател, колеги! „Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 януари 2012 г. разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109,внесен от Анастас Василев Анастасов на 9 дек. 2011 г. На заседанието присъстваха: господин Николай Нанков – началник-отдел „Нормотворческа дейност” в Министерството на вътрешните работи, госпожа Даниела Белчина – държавен експерт, господин Красимир Войнов – държавен експерт и госпожа Юлия Меранзова – експерт от Министерството на правосъдието. Законопроектът бе представен от народния представител Анастас Анастасов, който подчерта, че с него продължава процесът на привеждане на българското наказателно законодателство, свързано с трудова заетост на чужденци, граждани на трети страни на територията на България в съответствие с изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. Разпоредбата на чл. 227 инкриминира наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци, граждани на трети страни, на територията на Република България. Също така са предвидени и квалифицирани състави за наемане на чужденци, за които деецът знае, че са пострадали от трафик на хора, за ненавършили 18 годишна възраст лица, както и за системно наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци в Република България. С предлагания законопроект се предвижда и промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се създава възможност за налагане на административна имуществена санкция на юридическо лице, когато то се е обогатило от извършено в негова полза престъпление по чл. 227 от Наказателния кодекс. В хода на обсъждането бе отделено специално внимание на връзката между предвидените административни санкции в Закона за насърчаване на заетостта при наемане на незаконно пребиваващо лице и инкриминирането на деянието, когато то има негативно въздействие върху различни области от обществения живот и обществените отношения. Поставен бе и акцент върху тежестта на предвидените санкции, които се очаква да имат превантивен характер. Разгледани бяха и постъпилите становища по Законопроекта, сред които и становищата на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, които подкрепят предложения законопроект. Също така бе предоставена и информация за транспонирането на изискванията на директивата от другите държави – членки на Европейския съюз. Народните представители се обединиха около мнението, че със законопроекта се усъвършенства системата от дейности и мерки за преодоляване на незаконната и недекларираната заетост и по-конкретно на незаконната трудова миграция. Предлаганият законопроект е част от процеса на хармонизиране на българското законодателство с Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава и приемането му произтича от ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз. След проведено гласуване с резултати: 16 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9 декември Благодаря. От името на вносителите – господин Тодор Димитров. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратък, докладите бяха достатъчно изчерпателни. Със законопроекта се предвижда създаването на нов чл. 227 в Наказателния кодекс. Това е в синхрон с въвеждане на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Безспорно това е още една мярка за борба за намаляване на на декларираната заетост, както и с незаконната трудова имиграция. Може би дебат ще предизвика размерът на наказанието. Виждам, че колегата Корнезов ще направи изказване. Накратко – това е законопроектът.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще се въздържа при гласуването. Ето я и директивата.

затова че наемаш един работник чужденец. Да, неправомерно е, но не всяко деяние, даже когато е неправомерно, е престъпление! Трябва да има висока степен на обществена опасност. Вярно е, че в директивата има един чл. 9 – говори за престъпление – ето го, няма да го чета, но текстовете на чл. 9 от директивата не са синхронизирани с това, което ни се предлага. Предлагат ни се други елементи на престъпното деяние.

Санкциите могат да бъдат различни, те не са само наказателни – могат да бъдат административни, граждански и така нататък. Как да Ви кажа?

Неизбежността от наказанието, а не неговата жестокост ще постигнат целите Ви! Ви! Впрочем този текст, уважаеми колеги, знам, че ще бъде един мъртъв текст – 90-95% от текстовете в Наказателния кодекс са мъртви текстове. Има ги, но не се прилагат.

не съм против въвеждането на санкции и то завишени, но за мен те са прекомерно завишени. Това не е справедливост – да пращаме хората в затвора за едно няма и нищо – извинявайте, че го казвам по този начин, защото в директивата се изисква нарушаването да продължава

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Колега Корнезов, аз приемам Вашата забележка. Действително санкциите са завишени. Така че, ако има едно разумно предложение за намаляване на санкциите, ще го обсъдим и мисля, че ще бъде прието. Действително за нашата система на наказания

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо председател! Господин Корнезов, ще бъда съвсем кратък, за да опитам да внеса някои разяснения по отношение на определянето на размера на санкциите. Идеята беше да не се налага наказание до 3 години, защото знаете, че директно ще отидат по чл. 78а, където глобата също ще бъде в един не малък размер. Не трябваше да бъде и над 5 години, защото това щеше да се превърне в едно тежко престъпление и да се наказва със сериозна санкция. Затова предлагаме този среден размер от 4 години по повечето състави, с изключение на един квалифициран състав, за да се наложат наистина съразмерни санкции, защото, позволете ми да не се съглася с Вас, все пак това не е деяние с ниска степен на обществена опасност. Благодаря.

Постъпили са доклади от комисиите, на които е разпределена тази ратификация. Първо, ще чуем доклада на Комисията по бюджет и финанси.

и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2012 г. На заседание проведено на 19 януари 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария. Законопроектът беше представен от господин Владимир Доровски – Дирекция „Правна” в Министерството на външните работи. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество е ратифицирано със закон от Народното събрание на 23 март 1995 г. Целта на настоящия законопроект е ратифициране и влизане в сила на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф от горепосоченото споразумение. Досегашният текст на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението предвижда освобождаване от сборове, данъци и такси, всички съоръжения и материали, предоставяни от швейцарските партньори, държавни или частни, и финансирани от отпусканата от швейцарската страна безвъзмездна помощ. Съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност всички тези сделки са облагаеми и не се предвижда освобождаване им от данъци. Регламент (ЕО) 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания предвижда освобождаване от митнически задължения само в точно определени хипотези, в които настоящото Споразумение не попада. С оглед на гореизложеното освобождаването от мита и данъци, прилагано от Република България по разглежданото двустранно споразумение за техническо сътрудничество, не е предвидено в европейското законодателство, поради което се предлага и настоящото изменение на разпоредбата на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между Република България и правителството на Конфедерация Швейцария. Договореното изменение на текста на чл. 3.2, параграф „а” предвижда митата, данъците или други подобни държавни налози да бъдат за сметка на съответните български бенефициенти или да се финансират от държавния бюджет. Настоящото изменение се налага с оглед изпълнението на задълженията на Република България като член на Европейския съюз за точно спазване и прилагане на разпоредбите на европейското право като страната ни следва да премахне несъответствията между международните си задължения. След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 23 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание

Сега ще чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Танчев,

госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерство на външните работи Теофана Крайнина – старши дипломатически служител в дирекция „Европейски страни”, и Владимир Боровски – младши юрисконсулт в дирекция „Правна”, Ивайло Ангелов – главен експерт в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, и Радослав Станолов – главен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. I. На основание чл. 85,

на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, § „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество Горепосоченото Споразумение за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество от 1994 г., е сключено чрез размяна на ноти на 25 ноември 2011 г. и е одобрено от Министерския съвет с Решение № 7 от 2012 г. III. Досегашният текст на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението предвижда освобождаване от сборове, данъци и такси всички съоръжения и материали, предоставяни от швейцарските партньори, държавни или частни, и финансирани от отпусканата от швейцарска страна безвъзмездна помощ. Съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) всички тези сделки са облагаеми и не се предвижда освобождаването им от данъци. Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания предвижда освобождаване от митнически задължения само в точно определени случаи, в които настоящото споразумение не попада. В заключение може да се каже, че освобождаването от мито и данък, прилагано от Република България по разглежданото двустранно споразумение за техническа помощ, не е предвидено в така наречените предложеното изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария, съгласно което „мита, данъци или други подобни държавни налози по отношение на всичкото всичкото оборудване и материали, предоставени от швейцарските партньори по проекта, били те публични или частни, няма да се финансират от безвъзмездната помощ от швейцарската страна.” Изменението се налага в изпълнение на задълженията на България като член на Европейския съюз за стриктно спазване и прилагане разпоредбите на правото на Европейския съюз, в това число за премахване на съществуващи несъответствия между поети ангажименти с международни договори и С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 16 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерския съвет

„ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението

от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2012 г. На редовно заседание, проведено на 19 януари 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество е ратифицирано със закон от Народното събрание на 23 март 1995 г. Чрез размяна на ноти между двете страни, на 25 ноември 2011 г. е сключено Споразумение за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от горепосоченото споразумение. Договореното изменение е наложено от задълженията на нашата страна като член на Европейския съюз за хармонизиране на действащите двустранни споразумения за техническо сътрудничество с изискванията на европейското право. Чрез изменението ще бъде избегнато производство от страна на Европейската комисия срещу България за установяване на извършено нарушение на чл. 33 и 133 от Договора за създаване на Европейската общност и на вторичното митническо законодателство на Европейския съюз поради освобождаване от вносни мита и данъци на стоки съгласно разпоредби, съдържащи се в действащото Споразумението за техническо сътрудничество между правителствата на България и Швейцария. Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище:

Дискусията е открита. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по тази ратификация?

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, № 202-02-2, ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а” от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, внесен от Министерския съвет.

Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Делян Добрев – заместник-министър, Валери Трендафилов – държавен експерт в дирекция „Природни ресурси и концесии”, и Цвета Милева – главен експерт в същата дирекция.

„Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

предложение от народния представител Лъчезар Тошев: 1. Член 1 се изменя така: „Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със забраната за съхранение на въглероден диоксид, получен вследствие на дейността на топлоелектроцентрали (ТЕЦ) в земните недра. (2) В В земните недра на територията на Република България се забранява съхранението на въглероден диоксид, получен вследствие на дейността на топлоелектроцентрали (ТЕЦ).” 2. Останалите текстове от законопроекта да отпаднат. Комисията не подкрепя предложенията. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.

за 19, против 41, въздържали се 15. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 1.

Съхранението на въглероден диоксид се извършва в подходящи геоложки формации на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море. (2) Забранява се съхранението на въглероден диоксид:

3. извън геоложки формации; 4. във водоносни хоризонти, по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, чиито води се ползват или могат да се ползват за водоснабдяване.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 2 в редакцията му по доклада на комисията.

второто четене на този законопроект, тъй като часът е 14.00. Утре продължаваме в 9.00 ч. със Законопроекта за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Закривам пленарното заседание.